Konačni prijedlog Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima, drugo čitanje, P.Z. br. 454 Predlagateljica zakona je Vlada RH. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika Hrvatskog sabora koje se odnose na drugo čitanje, to su članci 194.do 202.članka Poslovnika. Raspravu su o konačnom prijedlogu zakona proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić. Vrlo kratko, poštovani gospodine predsjedniče Sabora. Pred Saborom je nacrt Konačnog prijedloga Zakona o prikupljanju i obradi podataka o svim primicima i javnim davanjima po osiguranicima.

Dakle, već smo drugo čitanje je pred vama, bit ćemo vrlo kratki. To je obrazac koji ujedinjuje sadašnjih 6 obrazaca koje ispunjavamo što u poreznoj što za Regos. Ono što je najveći dostignuće ovoga je da smo konačno sve objedinili u jedan obrazac koji kolokvijalno zovemo JOPPD. I ono što će nam donijeti sljedeće godine da ćemo konačno imati podatke o osiguranicima i drugim osobama dakle svima onima koji dobivaju onima koji dobivaju plaću i sve ono što se isplaćuje i oporezivo i neoporezivo. Jasno da kada govorimo o primicima oporezivim i neoporezivim nitko ne misli da ćemo s ovim oporezivati neoporezive primitke. Oni su regulirani zakonom prema tome ovdje imamo ono što smo dugo godina očekivali da u Hrvatskoj konačno imamo

koji se temelje na stvarnim podacima, a ne temeljem anketa ili izvješća koji su dostavljani DSZ-u. Ovim zakonom se Ovim zakonom se daje ovlast Poreznoj upravi za povezivanje podataka o zaduženjima doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za slučaj nezaposlenosti sa pripadajućim uplatama, te vođenje analitičke evidencije podataka uplaćenim doprinosima po osiguranicima o čemu do sada nije vođena analitička evidencija. Regos ima ovlaštenje za povezivanje podataka o zaduženjima doprinosa za prvi i drugi stup mirovinskog osiguranja sa pripadajućim uplatama. Sustav je baziran na dosadašnjim sustavima, centar je porezna, dakle porezno prikuplja sve podatke i temeljem ovlasti distribuira u pojedini dio sustava. 2015. na početku ćemo imati konačno pravu sliku u Hrvatskoj i ovo je jedan veliki zahvat koji je malo ispod radara jer nije toliko eksponiran, ali ovo je veliki preokret u samoj organizaciji države i podacima kojima ćemo prikupljati kroz ovaj sustav. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani ministre. Da li izvjestitelji radnih tijela Hrvatskog sabora žele iznijet izvješća? Ne. Otvaram raspravu. Za raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub HDZ-a i poštovani zastupnik Ivan Šuker. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine ministre sa suradnicima. Iskreno gledajući dakle odmah ću reći da pozdravljamo ono što je logičan slijed da se više ne podnosi tisuću obrazaca nego jedan obrazac, međutim ovdje meni stvarno nešto nije jasno. Kad pogledate tekst zakona onda je logična stvar da predlagatelj ovog zakona bude Ministarstvo financija, to je najlogičnija stvar jer u članku 2. se kaže nositelj prikupljanja podataka na temelju ovog zakona su Ministarstvo financija, Porezna uprava i središnji registar. No dobro, to je stvar dogovora u Vladi. Međutim, ovo je možemo reći logičan slijed nakon uvođenja OIB-a, nakon informatizacije državne uprave. Svi procesi koji su se odvijali unatrag 4-5 godina, netko više, netko manje mene čudi da ovakav prijedlog zakona dolazi 15 dana prije kalendarske godine, tim više što praktički prve isplate plaća odmah nakon Nove godine će se podnositi obračun, zapravo izvješće po obračunu po ovom novom obrascu. Svi dakle sudionici u ovom procesu će morati promijeniti svoje programe. Dakle vi naprosto, ovisno da li izvješće šaljete putem elektronske pošte ili izvješće šaljete zapravo podnosite na obrascu, međutim svi danas imaju obračun plaća elektroničnim putem i logična stvar je da moraju promijeniti programe, da se moraju uhodati, no kažem i to je stvar Vlade. Međutim, ja sam uvijek kod ovakvih stvari vrlo oprezan. Oprezan sam iz loših iskustava iz nekih prethodnih vremena. Tako smo 2002. godine kompletan posao koji su imali HZMO kako redovno zaposlenih

nažalost i dan danas kad govorimo o ovim silnim nenaplaćenim, a to ste imali priliku čuti od ministra financija, nenaplaćenim obvezama datira i u tom trenutku kad je nekoliko milijardi kuna nažalost ostalo neevidentirano i sa kamatom od 14 do 18% možete mislit koliko taj iznos raste. kažem čovjek uvijek puše na hladno i zato mi ovdje neke stvari naprosto strah me da neće biti dobro jer mislim da cijeli sustav i razvoj toga i razvoj OIB-a je išao ka tome da Porezna uprava bude centralno mjesto. Isto tako, dakle ja govorim analogijom kako su se neke institucije u ovoj državi razvijale, REGOS je razvijan kao institucija koja će evidentirat individualne uplate kako u prvom tako i u drugom stupu. I zajedno sa HZMO danas-sutra kad ljudi idu u mirovinu praktički da budemo bukvalno štancati rješenja onima koji budu trebali, bez toga da netko trči od firme do firme i skuplja podatke kako je to nekad Dakle tako su bili zamišljeni sustavi, međutim ovo je sad malo izmiješano, pomiješano. Meni bi bilo logično i ono što recimo iskreno govoreći mi nije jasno zašto bi Porezna uprava prikuplja podatke o individualnoj uplati. Porezna uprava prikuplja podatke o ukupnoj obvezi onoga tko isplaćuje plaću i to se evidentira na Poreznoj upravi, ali na Poreznoj upravi ako imate recimo isplata za Hrvatski sabor, sve plaće i zaposlenika u Hrvatskom saboru, saborskih zastupnika ide u ukupnom iznosu, zadužuje se Hrvatski sabor i to se evidentira u Poreznoj upravi, a po posebnom obrascu se šalju podaci u REGOS gdje će se registrirat individualne uplate. I zato meni

Dakle, to je onaj proces prijave i vi kad nekoga prijavite središnji registar sustavom OIB-a povlači podatke u Poreznu upravu i Porezna uprava ima te podatke. zato je taj središnji registar bitan i to sam upozorio ministra kad je donošen Zakon o Poreznoj upravi što taj središnji registar nažalost nije dobio mjesto kakvo treba dobiti i svi korisnici, pa na kraju krajeva kako je i ovdje spomenuto u ovom zakonu, neće dobit kvalitetnu informaciju kao što je trebaju dobiti i bez tog središnjeg registra. Naprosto ne mogu dobiti, ali dobro. Ono što je još vrlo interesantno, dakle tijela državne uprave nadležna za poslove državne riznice će nositeljima prikupljanja podataka sukladno njihovim nadležnostima elektroničkim putem dostavit podatke o uplaćenim javnim davanjima. Očigledno netko ne pozna kako funkcionira državna riznica. Jedan dio poreza koji se dijeli između jedinica lokalne samouprave i državne razine se uplaćuje na zbirni i prolazni račun i s tog zbirnog prolaznog računa po ključu koji je unaprijed donesen se vrši pražnjenje tog računa prema onima koji su korisnici tog poreza, koji ga dobivaju. Sve one uplate koje su isključivo prihod državnog proračuna su direktno prihod državne riznice i državna riznica recimo za Hrvatski sabor nije mi jasno kako ona može dostaviti i kome dostavit podatak ako ona danas dobije izvješće iz FINA-e ili preko koga dobije, o tisućama uplata zdravstvenog i mirovinskog doprinosa koliko je tko uplatio. Dok recimo onaj tko ima točan podatak samo se ukuca OIB, recimo Hrvatskog sabora ili neke tvrtke. Vi temeljem tog OIB-a iz Porezne uprave dobijete informaciju koliko su oni ukupno uplatili, kolika je njihova ukupna obveza. Prema tome i to sam govorio kad smo govorili o Zakonu o REGOS-u. Međutim, očigledno je ministarstvo ostalo dosljedno tome. Ja stvarno iskreno govoreći, razgovarao sam i sa kolegama koji rade u Državnoj riznici, koji rade praktično taj posao, ni njima nije jasno koje bi oni to podatke trebali slati. Dakle, ključna priča je da se ovdje svi podaci prikupljaju u Poreznoj upravi i Porezna uprava disperzira, a REGOS prikuplja podatke o individualnoj štednji. Dok Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje temeljem prijave ima evidenciju onih osiguranika koji su prijavljeni kod nekoga. Dakle, to je jedni vode administrativni, a drugi vode financijsku evidenciju, a treći temeljem svog zakona vode brigu oko prikupljanja sredstava prihoda državnog proračuna. Vi to na žalost ovdje zakonski niste tako postavili. Gledajte, ja dakle ne znam što vi mislite gospodine ministre. Ja kao netko tko ima hajde mogu reći skromno malo iskustva u svemu tome skupa, na kraju krajeva OIB je moje dijete i točno znam što sam s njim htio postići naprosto ne vidim, jer ovo je kruna toga. Ovo je kruna cijele priče isto kao što smo kad smo govorili o Zakonu o mirovinskom osiguranju, kad smo govorili o Zakonu o socijalnoj skrbi. Dakle, to je kruna toga svega skupa kad se državna uprava umreži da naprosto hrvatski građani više ne lutaju po tisuću šaltera, nego dođu na jedno mjesto, zatraže ono što im treba, podnesu zahtjev. On tko je primio zahtjev povuče sve podatke iz središnjeg registra od svih državnih instanci i građanin da li za 10, 15 dana dobije rješenje da li je njegov zahtjev pozitivno ili negativno riješen. Dakle, mi smo došli sad u tu fazu s obzirom na informatizaciju. I ja stvarno ne znam, mislim meni bi bilo drago da me razuvjerite. Ali meni nije jasna stvarno funkcija članka 9. Što vi dobivate s tim ako ovaj obrazac JPO ili kak' se već zove, JOPPD podnesete u Poreznu upravu. I Porezna uprava ga zaprimi, evidentira zaduženje, evidentira uplatu. I tko god treba podatak koliko je Hrvatski sabor uplatio mirovinskoga ukupno ga dobije. Molim? Ali ne po osobi. Ali niti Riznica nema po osobi.

nema nikakve veze s tim. Ali dobro, to sam govorio i kod REGOS-a. A ovo kod REGOS-a ponavljam HZMO je individualno administrativno evidentiranje da je netko negdje zaposlen i da s tog osnova ima mirovinsko osiguranje osiguranje i s tog osnova će sutra ostvarit neka prava, a REGOS financijski evidentira uplatu po prvom i drugom stupu. Dakle, tu su jasne stvari. Ali to iz ovog zakona na žalost ne možete iščitati na ovakav način. Dakle, po meni članak 9. vam je suvišan, nema nikakvog smisla. Razgovarajte sa kolegama u Riznici pa ćete vidjeti da vi od njih praktički ne možete dobiti nikakav takav podatak. Pozivanje podataka. Veli Ministarstvo financija, Porezna uprava će sve poslove iz stavka 1. obavljati za sve vrste javnih davanja osim javnih davanja iz stavka 3. ovoga članka. Dakle, pa evidentno je ako je REGOS osnovan da evidentira individualne uplate, a Porezna uprava ih ne može evidentirati, jer Porezna uprava naprosto nema formirane podatke prema individualnim uplatama. Onda je logična stvar da se Porezna uprava niti ne bavi s tim, jer je zakonom definirano da to radi REGOS. vam o članku 10. Dakle, vi u članku 10. kažete sve osim davanja iz članka 3. ovoga stavka, a stavak 3. kaže zapravo stavka 3. ovoga članka REGOS će poslove stavka ovog jednog članka obavljati za sljedeće vrste javnih davanja. Doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem generacijske i temeljem kapitalizirane individualne štednje. Pa to je Zakonom o REGOS-u rečeno da oni obavljaju. Prema tome, ne treba to navodit ovdje. Dakle, po onome da ne dolazi do zabune, do preklapanja bitno je spomenuti, po meni je to ključna stvar. Dakle Porezna uprava prikuplja zbirne podatke o ukupnim obvezama i plaćenom dijelu. Hrvatski zavod za mirovinsko administrativna rješenja o tome da netko nešto radi, a REGOS prikuplja individualne podatke po osiguraniku kao što je to zakonom rečeno. Dakle, i temeljem generacijske solidarnosti i temeljem individualne kapitalizirane štednje i to naprosto ne treba stajati ovdje i kad se to makne iz zakona onda imate jasan zakon. Dakle zašto sam ovo govorio gospodine ministre? Zato što ovaj zakon mora biti jednostavan. Naprosto svim drugim zakonima je regulirano šta koje tijelo radi i ovo zakon zato sam rekao da je Ministarstvo financija trebalo biti predlagatelj ovog zakona jer oni su nosioc prikupljanja podataka, oni. REGOS samo prikuplja samo jedan mali dio podatka, ali dobro, predložili ste ga vi. Ne vidim sad ak' već nije Ministarstvo financija, ne vidim razloga da ovaj zakon ne učinimo jednostavnim i primijenimo. Dakle, svatko tko ga čita da se zna gdje može povući podatak, gdje može dobit podatak. Vi dobro znate da Ministarstvo uprave zadnje na žalost potpisalo taj protokol oko preuzimanja podataka. Točno je potpisan protokol kako netko i na koji način može povući podatke da se ti podaci ne bi zlorabili, po oba dva vrsta štednje što se tiče mirovina su tajna i s njima nitko ne smije javno lamentirati. Prema tome, točno protokolom nam je propisano i to je trebalo naprosto navesti ovdje i po meni ovakve stvari se rade dva, tri mjeseca prije kraja godine iz jednostavnog razloga da svi mogu sustav uspostaviti jer ovo se moglo se znati da će se dogoditi. E sad, ako se tehnički nije moglo dogoditi da bude sa 1.1. mogao se samo promijeniti rok. o tome da li će klub HDZ-a podržati ovaj prijedlog zakona. Dakle, podržavamo pojednostavljenje. To je nešto što je nesporno. Na kraju krajeva to je na tragu jedne politike koja traje već godinama. Međutim, ja bih molio da razmotrite ove primjedbe, nemojte gledati da vam je to predložio oporbeni klub nego čisto i temeljem nekakvog iskustva i da napravimo sustav od kojeg će sve sutra manje boljeti glava. A mislim da bi nam to trebao biti interes svima. Evo, hvala vam lijepo. U ime kluba SDP-a u Hrvatskom saboru poštovani zastupnik Dubravko Bilić. **Bilić, Dubravko (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre sa suradnicima. Evo ja kao gradonačelnik zapravo mogu se složiti s ovim u jednome dijelu da je možda trebalo malo ranije izaći sa prijedlogom ovog zakona da se svi skupa stignemo pripremiti ali s obzirom da je već i u sustavu Porezne uprave odrađeno i niz edukacija i prezentacija mi smo kao jedinice lokalne samouprave ali i svi oni koji se bave računovodstvom sigurno su zapravo već spremni od 1.01. početi primjenjivati ovaj zakon. Dakle, o Konačnom prijedlogu Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima zapravo evo ne treba puno pričati, osim naravno istaknuti prednosti koje donosi uvođenjem jedinstvenog obrasca tzv. i već prihvaćenog u računovodstvenim krugovima JOPPD obrasca. To je novi obrazac za prikupljanje podataka u ukupno ostvarenim primicima po pojedinom poreznom obvezniku i to ostvarenom dohotku fizičkih osoba, obračunatom i uplaćenom porezu na dohodak i prirez, prirezu na porez na dohodak i obvezi doprinosa što su ih obveznici obračunavanja dužni obračunati i uplatiti i o tome izvijestiti Poreznu upravu. Novina koja ponajviše plaši računovođe je da će se u svrhu prikupljanja podataka u ukupno ostvarenim primicima na obrascu JOPPD iskazivati i određeni primici koji ne podliježu oporezivanju, odnosno koji se ne smatraju dohotkom. Putni troškovi, nagrade, socijalne naknade i slično. Ali naravno evo ministar je rekao da to neće služiti zapravo za oporezivanje nego jednostavno za prikupljanje podataka. Evo postojeće je zapravo stanje dovelo do prikupljanja tih podataka putem različitih obrazaca, a često su se prikupljali zapravo istovrsni podaci koji se nisu mogli sučeliti i provjeriti eventualne nesukladnosti nastale u takvom odvojenom vođenju prikupljanja podataka. Ovim se zakonom zapravo usustavljuje objedinjeno prikupljanje podataka o svim primicima i javnim davanjima, što bi u konačnici trebao biti iskorak u sigurnijem, svrsishodnijem, jeftinijem i bržem radu administracije. Ja se slažem da je ovo kruna zapravo da je to zapravo vrhunac onoga posla koji je krenuo još od uvođenja prvog e-maila zapravo u Vladu pa do uvođenja OIB-a i svih umrežavanja zapravo svih podataka koji se vode u sustavu u sustavu države, a sve je to zapravo na tragu i ove Direktive Viviane Reding ONE STOP SHOP da se omogući svima da na jednom mjestu lakše dođu do određenih podataka, odnosno da i država u konačnici ima cjelovite i jedinstvene i jedinstvene podatke. Već sam napomenuo zapravo da sam i ja u razgovoru i sa ljudima na terenu i koji se bave računovodstvom zapravo ponajviše se susretao s tim pitanjem da li će stići se pripremiti sa 1. siječnjem krenuti u obradu putem ovoga obrasca. Međutim, evo drago mi je da je i Porezna uprava odradila niz edukacija i da je na internetu dostupno već niz prezentacija, praktičnih primjera na koji način se taj obrazac popunjava. A isto tako moram priznati da su se i mnogi koji se bave softverima računovodstvenim su se dobro pripremili i već imaju pripremljene aplikacije koje će potpuno automatski popunjavati ove obrasce točno i bez pogrešaka te će na taj način i posao zaposlenika u računovodstvima biti znatno olakšan. Ono što bih ja volio istaknuti da se nadam zapravo da će na ovaj način jedinstvenim prikupljanjem podataka i cijeli set, zapravo mnoštvo osobnih podataka koji se nalaze u ovome obrascu biti na ovaj način sigurniji i da će građani biti isto tako sigurniji da se njihovi podaci dobro, brižno i u skladu sa zakonom obrađuju. Da ne duljim dalje klub SDP-a podržat će donošenje ovog zakona. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku, poštovanog zastupnika Bore Grubišića. Izvolite. **Grubišić, ja sam i pretpostavio da ćete vi biti za ovaj zakonski prijedlog pa mislim da i mi nećemo biti protiv, samo čini mi se da je sve skupa ovo rekao bih nakon što smo uveli nakon JMBG-a pa smo uveli OIB putem koga se moglo i nakon 2, 3 godine dok se uhodavao taj OIB sve doznati. Rekao sam i prije u jednoj raspravi da kad dođem u Poreznu upravu podnijeti poreznu prijavu da onaj službenik tipne i kaže zaboravio si još od suda si zaradio ne znam na nekom vještačenju 500 kuna pa de donesi i tu prijavu. Dakle, točno se zna što si imao jel' od porezne prijave. Sad imamo novi nekakav ajde da kažem kao podatak koji je u informacijskom sustavu Ministarstva financija Porezne uprave i REGOS-a. Ne mislite li vi da je to jednostavno da za upotrebu svega toga je potrebno opet novi administrativni postupak, možda čak i novih ljudi da se to unese, uvede itd. A u članku, pardon pitanja koja se zakonom rješavaju imate i ostale nekakve obrazac RSM, ID1 i ne znam ni ja što. Mislite li da to povećava sve skupa administraciju pa da ne kažem i birokraciju itd.? Iako smo imali prije i REGOS i Poreznu upravu i Ministarstvo financija i ministarstvo našega ministra Mrsića itd. Ne znam čini mi se da samo kljukamo podacima sve to skupa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Dubravko Bilić. uključen/… Dakle, radi se upravo o pojednostavljivanju obrade podataka i radi se o ukidanju tih pet, šest ID,ID1 obrazaca i ovoga obrasca koji se obrađivao u regosu uvodi se jedinstveni obrazac i na taj način se smanjuje i administrativni pritisak na službenike uz uvođenje i ovih računalnih aplikacija koje će automatski vuči određene podatke. Posao administracije će biti olakšan i smanjen i mislim da sve ono što je i gospodin Šuker rekao za uvođenjem OIB-a sve to vodi jednom cjelovitijem sustavu državnog upravljanja i u konačnici i financijama ali i cjelokupnim podacima. Hvala lijepa. Na završnu riječ ima poštovani ministar Mirando Mrsić. dolazi pred Sabor ali su pripreme za ovaj zakon počele već početkom ove godine od 1.7. je na stranici porezne uprave objavljen pravilnik i već sada su testiranja ovog obrasca u velikim tvrtkama, malim tvrtkama, obrtnicima, dakle već sada testiramo sustav da 1.1. on krene dalje. Dakle, Porezna uprava je napravila veliki iskorak jer je provela i savjetovanja dakle, što se tiče same implementacije ovog sustava za njega ne bi trebalo biti problema. Ovaj zakon služi i da jasno na jednom mjestu jasno kažemo da su podaci objedinjeni, da se nalaze na jednom mjestu, da više nikome ne padne na pamet da onda te podatke jednog dana opet razdvoji na 4, 5 obrazaca nego je jednostavno ovo ono standard koji smo postigli kao što smo postigli standard OIB-om tako i sa ovime postižemo visoki standard i ono što ćemo imati 2015.dakle 31.12.neće biti potrebno podnositi porezne prijave jer će one biti automatizirane, dakle ono što smo htijeli sa OIB-om sa ovim i postižemo. Sa ovim zakonom također i definiramo razmjenu podataka, utvrđujemo zakonsku osnovu za razmjenu podataka između jednih i drugih, dakle između porezne, Regosa, Zavoda za mirovinsko, Zavoda za zdravstveno osiguranje i jasno da će se disproirati podaci oni za koje ima pojedino tijelo javne ovlasti i tu nema nikakvih problema da će se stvari, da da će netko neovlašten vidjeti podatke. Što se tiče članka 9.u članak 9.dakle kada gledate, uvaženi zastupnik Šuker sagleda sa svoje strane, sa strane nekoga tko je u poreznoj onda to tako može izgledati. sustav je potpuno automatiziran, dakle iz državne riznice informacija da su određena sredstva stigla i da će ta sredstva se onda rasporediti prema pojedinim korisnicima. pojedinim korisnicima. Dakle, neće nikakav transfer novca niti bilo šta, ovo je sustav koji je elektronski potpuno povezan. Prema tome, neće biti nikakvih problema za funkcioniranje Ono što je porezna napravila iskorak, napravila je iskorak, do sada imamo podatke ne samo o poreznom obvezniku kao Saboru nego ćemo imati i koliko ajde reć ćemo o Vladi i koliko Mirando Mrsić ima koliko su mu doprinosi, kolike su mu dnevnice, koliko ima davanja, koliko uplaćuje za Hrvatsku Riječku Komoru itd. Prema tome, na jednom mjestu će biti svi podaci. Ja se nadam da ćete podržati ovaj zakon jer je to nešto što donosi veliki iskorak RH. **Leko, Josip (SDP)** Imamo repliku poštovanog zastupnika Ivana Šukera. **Šuker, Ivan (HDZ)** Pa meni je žao što ministar ne zna da sam ja ministar koji je ustrojio riznicu. Prema tome, znam kako riznica funkcionira, nažalost ministre vi ste sad, nemojte se ljutiti i ne bih vas stvarno htio povrijediti ali pokazali neznanje. Riznica će slati podatke, kakve podatke? Pa imate točno ključ po kojem se dijele prihodi sa zbirnog i prolaznog računa gdje se uplaćuju zajednički prihodi, recimo porez na dohodak i točno Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave imate koliko posto poreza na dohodak ovisno o decentraliziranim funkcijama i koliko pripada izvan jedinice lokalne samouprave i temeljem toga se napravi tzv. ključ a to je koliko od 100 postotaka pripada toj jedinici lokalne samouprave i koliko pripada županiji. Dakle, to se oduvijek zna. Ali ja ovdje kad sam govorio o riznici govorio sam o ovom djelu o kojem vi govorite evidencija uplate, dakle to ima Porezna uprava a ne riznica, jer Porezna uprava evidentira obvezu nekoga, recimo Hrvatskog sabora da za mirovine recimo za Mirovinski sustav prvo uplati 100, to ima Porezna uprava, to nema riznica, riznica ima sveukupnu uplatu s tog osnova i ona nema šta slati podatke. Dakle, radi se o tome. I druga stvar, ja mislim da ste vi pogriješili gospodine ministre, nije porezna uprava mogla objaviti pravilnike jer pravilnik se može donest tek kad se zakon usvoji, a ja koliko znam mi ovaj zakon još nismo usvojili. Prema tome nitko temeljem ovog zakona nije mogao napraviti pravilnik ali nešto što nisam rekao a naprosto sam preskočio. Vi ovim zakonom ste trebali staviti izvan zakona puno odredbi koje se tiču podnošenja onih IDD i onih drugih obrazaca jer sa stupanjem ovoga zakona na snagu prestaje obveza podnošenja tih obrazaca a ja nisam vidio a ja nisam vidio da je Porezna uprava niti Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje podnio izmjene zakona da se više ti obrasci ne moraju podnositi. A u ovom zakonu nemate definirano da prestaje važiti te i te odredbe. Prema i te odredbe. Prema tome morate promijeniti te zakone. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani ministar Mirando Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Pravilnik je objavljen temeljem Zakona o porezu na dohodak, prema tome temeljem tog zakona možete dakle, temeljem tog zakona je pravilnik objavljen. Temeljem tog pravilnika je sustav dizajniran. Ako bude potrebe objavit ćemo ponovno i pravilnik temeljem i ovog zakona, ali sustav će profunkcionirati 01.01.2014. i to je ono što je najvažnije i najvažnije da servis koji pružamo građanima bude još na jednoj većoj razini, a to znači da od 2015. nema više poreznih prijava, nema više trčanja na poštu u ponoć, podnošenja prijava, dakle porazne prijave će automatski generirati prijave svih građana RH temeljem ovog JPPD obrasca. Oni koji su zaposleni jasno. lijepa. Hvala lijepa. Hvala lijepa jednom i drugom. Snimljeno je sve, zapisano, vidjet ćemo. Time je rasprava o tekstu zakona završena. Glasovat ćemo kad se za to steknu uvjeti.